**Jandroković, Gordan (HDZ)** Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, predlagatelj je Klub zastupnika

Predlagatelj je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za zakonodavstvo, Vlada je dostavila mišljenje. A prije nego što dajem predstavniku predlagatelja riječ, dat ću riječ g. Branimiru Bunjcu koji je tražio riječ, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, možete li mi moli vas objasniti što je to jutarnja točka dnevnog reda, dal' postoji večernja točka dnevnog reda i ako postoji, koja je razlika između jutarnjih i večernjih točaka s obzirom da bi ovo trebala biti zadnja točka danas? Hvala lijepo. Pa ja sam bio shvatio da je to zadnja, da ćemo nastaviti sa radom poslijepodne ali ustvari imate pravo vi, g. Bunjac, izgleda da nećemo nastaviti s radom popodne ako završimo ovu točku dnevnog reda, na moje iznenađenje, neće biti rada popodne a danas je Dan Hrvatskog sabora a vi znate što znači jutarnje, u 12,45 je proslava Dana Hrvatskog sabora.

tzv. stanke. To je popodnevni dio a onda nakon toga ćemo svi bit slobodni, nakon tog izjašnjavanja a sada postavljam ritualno pitanje, želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Želi, izvolite, g. Bunjac. U jutarnjem djelu, izvolite.

Sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva, osobita mi je čast govoriti u Hrvatskom saboru na Dan Hrvatskoga sabora pred ukupno 8 zastupnika, naravno zastupnici imaju vrlo važnog trenutnog posla, pa nisu mogli sudjelovati, vjerovatno broje crne labudove na Bundeku ili neke druge imaju važne obaveze a mi ćemo raspraviti jedna druga jezera a to su Plitvička jezera s obzirom da je Živi zid donio u ovaj Visoki dom prijedlog izmjene prostornoga plana NP Plitvička jezera. I znači u uvodu ove teme možemo reći da se nažalost u Hrvatskoj u protekla 3 desetljeća uvođenjem HDZ-a, pardon, kapitalizma po mjeri HDZ-a, uništava sve živo što postoji uključujući ne samo infrastrukturu, ne samo ljudske živote nego i prirodu i sva moguća živa bića. Mi smo evo nedavno čuli tijekom rasprave recimo o stanju u Jadranskom moru da ćemo ubrzo ostati bez kornjača koje su na ovim prostorima postojale čak 150 milijuna godina, dajte si zamislite tu brojku, 150 milijuna godina je nešto postojalo e da bi za vrijeme vladavine HDZ-a čak i to uspjelo nestati. Čuli smo također da u Jadranu za jedno 20, 30 godina više uopće neće biti ne samo riba, nego nikakvih živih bića, biti će eventualno plastike, ovoga i drugoga smeća. Čuli smo da je u vrijeme vladavine HDZ-a da su izvori vode predani u koncesije. Čuli smo da će se od 1.7.2020. prodavati i poljoprivredno zemljište strancima što na primjer u Mađarskoj je čak ustavom zabranjeno ali kod nas nije. I onda nas ne treba čuditi da je ista ta vlast u svojoj povampirenoj pohlepi krenula uništavati ono najvrijednije što imamo, a to su nacionalni parkovi koji predstavljaju ne samo neprocjenjivo hrvatsko blago nego i svjetsku baštinu. Imali smo već i više puta izvješća o tome da je teško onečišćen recimo Nacionalni park Krka u biti ljudi svaki dan na to upozoravaju, kalkulirano se i više puta se govorilo o tome da će biti dodijeljene koncesije na Brijunima. Znamo isto tako da postoji cijeli niz više stotina ilegalnih vezova u području Nacionalnog parka Kornati, više desetina ilegalnih ugostiteljskih objekata, da se tamo izvlače 10-tci i 10-tci milijuna kuna, da pritom nitko ništa ne poduzima, a nitko ništa ne poduzima zato što jednostavno politika štiti one koji vrše ilegalne radnje isključivo zato što jedan dio toga, dakle ilegalnoga profita završava u džepovima njihovih zastupnika. Ne treba nas dakle čuditi što su i Plitvička jezera došla na red, a Plitvička jezera su došla dakle pred svoju apokalipsu do svojega idemo reći, do svoje završne faze 2014. godine kada je usvojen vrlo loš mogli bismo reći čak kriminalni prostorni plan od strane ovoga visokoga doma, a tada je na vlasti bila vlada Zorana Milanovića. Ministrica graditeljstva je u to vrijeme bila Anka Mrak-Taritaš, župan Ličko-senjski je u to vrijeme bio gospodin Milinović. Kratko rečeno tim prostornim planom dopušteno je pojedincima povezanima s političarima kakav je recimo Božo Čulo vlasnik Partner banke, da grade hotele, apartmane i druge smještajne kapacitete unutar samoga nacionalnoga parka, što više unutar same zaštićene zone nacionalnog parka. I od tada pa do danas izdano je nekoliko stotina građevinskih dovoza ilegalnih i omogućilo se tim ljudima da, objasnit ću zašto sam rekao ilegalnih jer one jesu po prostornom planu, omogućilo se tim ljudima dakle da naplaćuju jednu noć smještaja od 400 do 500 EUR-a. da ostvaruju enormne profite, a da istovremeno Plitvička jezera ubrzano ne samo propadaju, nego nestaju, nestaju i to nakon što su nastajala doslovce više tisuća godina. Jer zbog te apartmanizacije i te hotelizacije ugrožen je sam eko sustav Plitvičkih jezera budući da se iz toga područja 1 ilegalno uzima voda, ponavljam još jednom ilegalno, a 2 u u istu tu vodu se vraćaju sve moguće vrste otrova, kao što su npr. deterdženti, pesticidi, fekalije i brojne druge, brojne druge stvari koje ne bi smjele biti prisutne u nacionalnom parku uopće ni u najmanjim omjerima, a kamoli u onim omjerima koje su pokazale analize dakle stručnih tijela. U području Nacionalnog parka Plitvičkih jezera uopće nema vodovoda i uopće nema kanalizacije i čak i da bi postojala nekakva mogućnost da se izda građevinska dozvola ona se ne može izdati dok ne postoje vodopravni uvjeti, a netko očito u Hrvatskim vodama i u nadležnim ministarstvima cijelo vrijeme takve dozvole izdaje iako zna da time čini kriminalno djelo. Štoviše, kanalizacija znači koje nema se ispušta direktno u vrtače, znači u podzemne pećine na području Plitvičkih jezera iako je jasno i zakonom propisano da su sve podzemne pećine zakonom zaštićene i da se u njih ne smije ništa ispuštati, a kamoli kao što imamo slučaj na Plitvičkim jezerima da su do vrha pune, do vrha, da se izlijevaju, izlijevaju se sa koje kakvim smećem, fekalijama itd. i da Plitvička jezera smrde ovisno o dobu godine, više ili manje. Analize vode koje sam donio u ovaj sabor koje sam već pokazao više puta i novinarima i koje su nažalost završile čak i u međunarodnim pokazale su da su razine onečišćenja ovisno o kemikaliji i do 800, 900 puta veće nego što bi bilo zakonom dopušteno. Kad sam reko o tome da se ilegalno izdaju građevinske dozvole, znači te građevinske dozvole kao što sam već reko nemaju vodopravne uvjete ne mogu ih imati, nema vodovoda, nema kanalizacije jednostavno ne može se dobiti ta dozvola, a dobiva se. Druga stvar građevinska dozvola se ne može dobiti, ako ne postoji prethodno postojeći objekt na tom području. Znači nekada su to postojale 30, 40 recimo to tako stočara, 30, 40 stanovnika koji su se bavili poljoprivredom i samo se na njihovoj prethodnoj gradnji može graditi nadogradnja. Nema šanse da je recimo u Plitvice selu nekada postojalo 200 stambenih objekata ali sad ih imamo 200, kako? Tako što kojekakvi muljatori donesu nekoliko cigli, postave te cigle u kvadrat, puste godinu, dvije da to obraste travom ili sa šikarom, pređu sa avionom, snime to i tvrde da je to neka stara gradnja na temelju koje sad može nastati ne znam, hotel na 3 kata. Iako to nikada nije postojalo u katastru niti nigdje, ta novoizmišljena nekakva starogradnja je sada uvjet odnosno preduvjet da se može graditi nešto novo. Ali čak i tada ako se smije graditi, ako je to stvarno starogradnja, tada bi se prvo trebalo ponuditi po pravu prvenstva nacionalnom parku da to kupi, oni imaju pravo prvenstva. Nakon njih pravo prvenstva ima općina i nakon toga pravo prvenstva ima županija, tek ako ta 3 faktora ne pristanu kupiti ili nemaju novca, svejedno, tek onda se može prodati privatniku, tek tada privatniku međutim, imamo slučaj da se direktno prodaje privatniku bez da se uopće ove 3 stepenice su se u biločemu informirale. Znate na koji način? Darovnim ugovorima. Darovnim ugovorima jer darovni ugovor se ne smatra prodajom a za takve darovne ugovore se ispod stola daje i po pola milijuna eura. Pola milijuna eura se daje. I to najčešće po principu da se traže srpske izbjeglice u Srbiji, spominje se da je to išlo i preko SDSS-a, preko stranke Milorada Pupovca pa se onda takva osoba poveže sa kupcem u Ličko-senjskoj županiji odnosno Hrvatske koji je iz redova ili je podoban HDZ-u i onda koalicija SDDS-HDZ funkcionira po principu „desna ruka, lijevi džep“ darovnim ugovorom na nekakvoj stvarno starogradnji ili novo komponiranoj starogradnji se grade ti velebni smještajni objekti. To vam se radi na taj način. Radi se dakle o kriminalnoj organizaciji povezanoj sa najvišim vrhovima vlasti koja seže sve do predsjedničkog ureda jer trebate vidjeti tko dolazi na otvaranje hotela takve gospode, da dolazi Predsjednica države, da dolazi ne znam, Marko Perković Thompson, da dolazi general Gotovina, da dolazi gđa. Josipa Rimac, g. Milinović, ne biste vjerovali, i g. Gordan Maras, Oni to pokrivaju. I mi dakle imamo sad mogućnost da će Plitvička jezera nestati u roku nekoliko godina a to ne tvrdim ja nego tvrde stručna tijela i tvrdi sam UNESCO koji je 2017. g. zamalo, zamalo donio odluku da se Plitvička jezera miču sa popisa svjetske baštine jer su oni napisali da će Plitvička jezera nepovratno, ponavljam još jednom, nepovratno doći u stanje uništenja. Zbog čega? Zbog toga jer Plitvička jezera ovise o mikroorganizmima koji se zovu sedrotvorci. Znači sedrotvorci mogu postojati, ti mikroorganizmi isključivo u kristalno čistoj vodi. I najmanje zagađenje, minimalno zagađenje ubija sedrotvorce. Nema se sedrotvoraca, nema sedre. Nema čiste vode, Plitvička jezera se pretvaraju u močvaru. Plitvička jezera se pretvaraju u staništa komaraca i žaba a ne više u ono što smo mi naviknuli gledat. To će se dogoditi i to se dešava. Zašto se to dešava? Zato da bi par prijatelja Čule i sličnih novokomponovanih tajkunčića od Srbije pa do Pantovčaka, moglo stavljati nekoliko desetina, stotina tisuća eura u privatni džep. I to je razlog, to je razlog, ne biste vjerovali da se sam HDZ raskolio, da je sam HDZ puknuo na dva djela zbog čega? zbog tih provizija. Gledali smo usred Zagreba na Trgu žrtava fašizma događanja naroda koji u doba Slobodana Miloševića gdje su dolazili kamioni ljutitih HDZ-ovaca i nasrtali na svoj stranačko sjedište, da im se dalje dozvoli da drpaju po Plitvicama kao što su drpali i prije. Pa smo onda imali ne znam, izbacivanja iz stranaka, pa smo onda imali raspuštanja županijskih organizacija HDZ-a, pa smo onda imali prijevremene izbore u Ličko-senjskoj županiji, pa ćemo možda imati još jedne prijevremene izbore, a zašto? Samo zato što je potanje koji klan HDZ-a, Plenkovićev, Brkićev, Milinovićev i ne znam čiji će držati šapu na Plitvičkim jezerima. Zbog čega je to tako? Pa zato što Plitvička jezera imaju proračun oko 300 milijuna kuna. Puno veći proračun nego Karlovačka i Ličko-senjska županija zajedno. I više vam se isplati biti ravnatelj Plitvičkih jezera nego biti ličko-senjski župan ili karlovački župan itd. I to vam je poanta, tamo gdje je novac u pitanju, tamo di se može krasti, tamo se HDZ-ovci skupljaju ko piranje na krv. je je njihova politika, zamahnite im novcima i oni će se svi skupiti, odmah će biti miting Narodnog oslobođenja. A da li hrvatski narod na koncu konca, da li te Plitvice, da li UNESCO i cijeli svijet koji se divi Plitvicama moraju trpiti takav teror? I zato mi u Živom zidu u suradnji sa ljudima koji tamo žive, a ne biste vjerovali, ljudi na Plitvicama su siromašni, to je nevjerojatno, znači ljudi koji žive na Plitvičkim jezerima, hrvatsko stanovništvo, srpsko, svejedno, tamo su siromašni ljudi. smo napravili dakle prijedlog izmjene ovoga prostornoga plana na način da se bilokakva daljnja gradnja unutar zaštićenog područja zabrani zakonom odnosno prostornim planom. prvenstveno na području 1 Plitvica sela, 2 područja Jezerce-Mukinje, zatim Gornjeg Babinog Potoka, Donjeg Babinog Potoka, Čujića Krčevine. Između ostaloga svi oni slapovi koje vidite na Plitvičkim jezerima, ovise o potocima koji se slijevaju dakle prema Plitvičkim jezerima, iz tih potoka, direktno iz tih potoka ti divljaci crpe vodu i

Ima, dobro, hvala. Znači nek se još malo spusti razina tih potoka, nema više slapova, nema više slapova, nema više turista. Nema više Plitvičkih jezera. Kakav je to .../Govornik se ne razumije./... Da li ste vi gospodo zastupnici a vjerujem da jeste jer pak imate nekakva pristojna primanja, ikada putovali po nacionalnim parkovima u svijetu? Vi u neke nacionalne parkove, prva stvar možete propustiti samo točno propisani broj turista, točno propisani. Ako je 50 000, 50 000 i nitko ne može bit 50 001. A u nekim nacionalnim parkovima koji su od osobite važnosti, ne smije ući niti jedan jedini turist. Niti jedan, nula. Probajte posjetit recimo, pećine Altamiru i Lascaux u Francuskoj. Nećete ih posjetiti. Znači toliko se pazi da se ne pušta ali baš nikoga. Posjetite ne znam, arheološke, ekološke zaštićene zone u Grčkoj, u Turskoj. Nema šanse da nađete jednu jedinu ciglu u tom području, da nađete koš za smeće, bilo što. A ti lokaliteti su manje vrijedni, manje poznati nego Plitvička jezera. Plitvička jezera se vode ponavljam još jednom, na takav način da od toga koristi imaju samo nekolicina tajkuna i političara, ljudi su tamo siromašni, ljudi na Plitvičkim jezerima ne mogu između ostaloga prodavati svoje proizvode na samim Plitvicama, oni koji su malo stariji a ovdje ima malo starijih ljudi, npr. sjećaju se da kad ste išli prema Plitvičkim jezerima ste imali po 60, 70 štandova gdje su se prodavali domaći tradicionalni kolači, štrudle i slično. Koliko se danas prodaje štrudli na Plitvičkim jezerima? Nula, niti jedna jer je recimo novo ravnatelj Plitvičkih jezera g. Tomislav Kovačević zabranio da bilo tko šta prodaje na Plitvičkim jezerima domaće osim ako ne ide preko njegove bivše tvrtke Lika quality iz koje se on navodno sad povukao da ne bude u sukobu interesa. I to sve ljudi tamo gledaju. I ljudi se zgražaju, ljudi čije su obitelji tamo po 4, 5 generacija, gledaju pred svojim očima kako se nešto što je u biti možemo čak reći bilo njihovo, doslovce njihovo, danas uništava skupa sa njima samima. Što kaže Vlada na naš prijedlog izmjene zakona? oni kažu, sad ćete čuti te velike mudrosti kao i svaki puta, niste poštivali proceduru, proceduru, EU to ne odobrava, oni imaju svoje posebne propise, mi ćemo napisati svoj vlastiti prijedlog izmjene prostornog plana. To su isto govorili kad smo imali zakon o zviždačima, jesu, napisali su svoj zakon o zviždačima ali su ga napisali posve drukčije nego što smo mi predlagali i posve drukčije nego što su sami zviždači očekivali. Zviždači su jako razočarani sa tim tim zakonom o zviždačima osim što su normalno sve tvrtke šokirane, budući da sad zbog tog zakona su dobile dodatne troškove. Koliko će trebati da se napravi taj neki novi prostorni plan od strane HDZ-a, to ćemo vidjet, oni su na vlast još godinu i 2, 3 mj. ako jesu, nakon toga više neće niti na vlasti jer su sad već ionako pali na mizernih 22% s obzirom da guše govor u Saboru i bahate se kako se zove, svakom čovjeku koji ima imalo „soli u glavi“, za očekivat je da će pasti i na 12% i to je u redu. To je u redu, to mi iz Živog zida snažno podržavamo ali žao mi je za Plitvička jezera jer ona nemaju vremena čekati, Mi moramo nešto poduzeti danas, sada ako smo imalo odgovorni a ne se samo izvlačiti na nekakve birokratske procedure, tehničke zapreke itd., tim prije jer je očito da se na području Plitvičkih jezera, ponavljam još jednom, radi o kriminalnim radnjama, tamo ne samo da trebaju doći inspektori građevine i ljudi ljudi koji se bave ekologijom i zaštitom prirode, nego tamo treba doći DORH i USKOK i druga pravosudna tijela da jednostavno jednom zauvijek na kraju stanu toj krajnjoj zlouporabi. Šta recimo reći na samu činjenicu daje npr. osoba koja izdaje građevinske dozvole na Plitvičkim jezerima a jedna jedina osoba ih izdaje, g. Dujmović koji ima 32 kaznene prijave i koji je višestruko osuđivan a zatvorske kazne? I da je od istog tog g. Dujmovića supruga imenovana za ravnateljicu NP Plitvička jezera? Halo, jel' to vas uopće brine? Jel' ste vi toliko već postali debelokošci da vas više jednostavno ne dira, ne znam, ni udar munje pa da kažete pa čekaj malo, pa to stvarno nema smisla. Treba vam, da, treba ne 22%, ne 12 pa 2 da udarite glavom u zid i da shvatite da ste vi ti koji ste odgovorni za svoj poraz a ne mi iz Živoga zida. A samo se vi dalje još nastavite, još se bahatite, još više budite nasilni, još više prijetite, radite što hoćete, pa je to možda i najbolje da se cijela ova agonija čim prije završi. Između ostaloga, na Plitvičkim jezerima se dozvoljava promet kamiona od 30 tona, 30 tona, a piše, jasno su znakovi postavljeni oko Plitvičkih jezera da ne smije ići više od 3 tone, svojih sam ih vlastitim očima gledao. Znači bio sam tamo i gledao sam da preko onih drvenih mostića koji se svi koji se svi tresu čak kad ljudi hodaju preko njih, prolaze kamioni od 30 tona tereta i onda ispod tih cesta gdje prolaze kamioni se nalaze te podzemne pećine i ispod njih se sve te podzemne pećine sedra, stalaktiti, stalagmiti, ne znam šta sve ima, drobe i padaju i uništavaju. Što radi policija, zašto to ne zaustavi, zašto policija tamo ne provede te mjere za promet, zašto se tamo ne poštuju prometni znakovi? Ako sam ja mogao otići koji živim u Čakovcu na Plitvičkim jezera i to gledat vlastitim očima, pa zašto ti ljudi koji tamo žive i plaćeni su za to, ne obave taj svoj posao kako treba? Zašto ste baš sve što postoji u ovoj prelijepoj Hrvatskoj, podredili profitu, zašto ste prodali majku Zemlju, zašto ste prodali majku prirodu, zbog čega ste toliko okrutni prema ljudima i prema životinjama, gospodo demokršćani? Vjerujete li vi u Boga kao što sami se deklarirate ili je vaš jedini Bog koji postoji novac? Hvala lijepa.

Uvaženi zastupniče Bunjac, slušao sam vaše predavanje i najviše me dojmila vaša misao da se lopovi iz HDZ-a skupljaju oko novca kao pirana kada nanjuši krv ili osjeti krv i tad mi je rekao jedan čovjek da kad sam govorio, kad mi Jandroković nije dao da govorim, kad sam šutio 8 minuta, kaže gospođa koja je je li, prenosila za gluhonijeme, da jednostavno nije rukama gestikulirala ali veli kada, kaže kada lopovi iz HDZ-a govore, onda veli maše rukama. Eto, Hvala lijepa. Zastupniče Pernar, preživio je HDZ brojne bure, preživjeli su Istanbulsku konvenciju, preživjeli su ne znam, ploče u Jasenovcu, biste na Pantovčaku, ali Plitvička jezera nisu preživjeli, to nisu mogli preživjeti i jednostavno vidjeli smo i sami nevjerojatne scene di se naguravaju članovi jedne te istre stranke po središnjici stranke, gdje dolaze autobusi, di se prijeti jedni drugima, gdje se jedne drugima isključuje, gdje se napadaju tuđe obitelji, njihovi članovi itd., i to pokazuje samo narav te stranke. Znači nije njima bitan program, nikakve tu nisu hrvatske u pitanju desne ruke na srcu, ne znam Starčević itd., nego je njihov program tko će čim bolje zagrabiti u proračunsku torbu. I kad to dođe na dnevni red onda možemo gledati to što smo gledali a na kraju ćemo vjerovatno gledati revolveraške obračune, hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. I sada će predstavnica Vlada, gđa. državna tajnica Dunja Magaš iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznijeti mišljenje Vlade, izvolite. **Magaš, Dunja** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupnici. Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja NP Plitvička jezera koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e aktom od 1. veljače 2018. g. iz slijedećih razloga. Zakonom o prostornom uređenju detaljno su propisane razine prostornih planova, postupak pokretanja, izrade te način donošenja prostornih planova svih razina pa tako i prostornog plana područja posebnih obilježja koji se kao plan državne razine obvezno donosi za područje nacionalnog parka. Tako je Zakonom o prostornom uređenju propisano da izrada prostornog plana za započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana a koje donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odnosno ministar kako je propisano izmjenom zakona iz 4 mj. ove godine po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Također je propisano što sve sadrži odluka o izradi o izradi prostornog plana. S tim u vezi Vlada RH napominje da je Zakonom o zaštiti okoliša propisano da se strateška procjena obvezno provodi za planove koji se donose na državnoj razini iz područja prostornog planiranja uključujući i njihove izmjene i dopune. Nastavno, Zakonom o zaštiti okoliša propisano je da se za manje izmjene i dopune planova koji se donose na državnoj razini iz područja prostornog planiranja obvezno provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe i strateške procjene. Također u skladu s propisima o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obvezno provodi prethodnu ocjenu o prihvatljivosti za područja ekološke mreže i glavnu ocjenu o prihvatljivosti za područje ekološke mreže za planove koji se pripremaju ili donose na državnoj, područnoj, regionalnoj razini. Također ističemo da se u prijedlogu predmetnog plana mora provesti javna rasprava te s tim uvezi skrećemo pozornost da u javnoj raspravi mogu sudjelovati i sve prijedloge, mišljenje i primjedbe dati u roku i na način propisan Zakonom o prostornom uređenju svih zainteresiranih pa tako i Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Osim toga valja napomenuti da je Vlada RH na sjednici održanoj 5. travnja prošle godine donijela odluku o izradi izmjene dopune plana koja je stupila na snagu 14. travnja prošle godine. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je nositelj izrade a koordinator izrade plana je Zavod za prostorni razvoj. Nakon provedenog javnog natječaja, potpisan je ugovor sa stručnim izrađivačem, plan .../Govornik se ne razumije./... Hrvatske i Zagreba a krajem kolovoza prošle godine završeno je prethodno savjetovanje za nabavu usluga izrade strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja se ne razumije./... te nakon provedenog javnog natječaja odobren je najbolji ponuditelj. .../Govornik se ne razumije./... je u listopadu prošle godine izradio stručnu podlogu zaštite prirode za nacionalni par a ista je zajedno sa zaprimljenim zahtjevima javnopravnih tijela, jedan od osnovnih ulaznih podataka za samu izradu plana. Dakle, izrada nacrta prijedloga izmjena i dopune plana je u tijeku a pokrenute su i druge mjere s ciljem očuvanja područja NP Plitvička jezera. Prvenstveno se pristupilo sustavno rješavanju pitanje javne vodoopskrbe i odvodnje na području nacionalnog parka, najznačajniji projekt realiziran krajem prošle godine je svakako postavljanje privremenog mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnog voda u naselju Rastovača kapaciteta 2000 ekvivalenta stanovnika ovom najznačajnijom .../Govornik se ne razumije./... mjerom spriječena je akcidentalna situacija i ugroza okoliša i prirode nacionalnog parka. Važan projekt za rješavanje odvodnje na području nacionalnog parka je europski projekt izgradnje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera čija prijava se očekuje početkom trećeg Ukupna vrijednost investicija je preko 300 milijuna kuna bez PDV-a od čega će se 70% financirati iz Europskog kohezijskog fonda a 30% iz nacionalnih sredstava. Projektom se planira rješavanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na dvije aglomeracije, aglomeracija Plitvička jezera I, sustav Rakovica i sustav Rastovača te aglomeracija Plitvička jezera II, sustav Korenica dok se vodoopskrba rješava izdvojeno u posebnom projektu. Projekt obuhvaća i područje nacionalnog parka te se njima rješava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda nacionalnog parka. Vezano za vodoopskrbu, temeljem sporazuma o sanaciji i rekonstrukciji voljnih građana na području NP Plitvička jezera, u tijeku je program smanjenja gubitaka na području Korenica-Plitvica-Rakovica. U prošloj godini realizirano je 3 milijuna kuna od 12 milijuna kuna ukupnog iznosa okvirnog sporazuma za 2018. i 2019. g. Programom će se izvršiti sanacija gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i priključenje korisnika na javno-opskrbni sustav čime će se osigurati stabilna vodoopskrba na području nacionalnog parka. U 2019. vodovod Korenica preuzela je obavljanje vodne usluge na području nacionalnog parka koje je prethodno obavljala javna ustanova nacionalnog parka. usvojen je plan upravljanja nacionalnom parkom s planom upravljanja posjetiteljima te u lipnju 2018. g. započeta je implementacija novog sustav rezerviranja ulaznica najave dolazaka za grupne posjetitelje sa definiranim vremenom i mjestom ulaska kao početnom početnom fazom vremenske i prostorne distribucije posjetitelja. Od 1.1.2019. g. postavljeni su testni limiti broja ulazaka po ulazima i satima, online prodaja ulaznica za individualne posjetitelje je krenula početkom travnja. Kroz godinu će se pratiti stanje u sustavu posjećivanja zoni obilaska te po potrebi vršiti korekcije broja ulaznica kako bi se došlo do optimalnog broja posjetitelja. Od 2015. g. javna ustanova parka redovito provodit postupak korištenja prava prvokupa te kupuje nekretnine unutar granica od privatnih vlasnika. Poljoprivredno zemljište i šume kupovane su radi aktivnog upravljanja zaštićenim staništima a građevinsko zemljište kako bi se smanjio intenzitet gradnje. Ističemo kako su sve poduzete mjere pozitivne ocijenjene i od strane UNESCO-a te NP Plitvička jezera više ne prijeti stavljanje na listu ugrožene svjetske baštine. Uzimajući obzir prethodno navedeno, Vlada RH je mišljenja da se predmetnim prijedlogom odluka ne mogu mijenjati odredbe prostornog plana budući da bi to bilo protivno Zakonu o prostornom uređenju, Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti prirode u djelu u kojem ti zakoni propisuju postupak i pravne institute vezane uz uz izradu i donošenje prostornog plana, obvezu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te obveze ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, hvala lijepa.

Područje Plitvičkih jezera je još 8. travnja '49. proglašeno nacionalnim parkom. Zakon kako funkcionira jedna takva institucija je jasan, što je dozvoljeno a što nije dozvoljeno? Kako se je desilo kako se desila gradnja u vrijeme ministra Zmajlovića i to bez primjerene infrastrukture? Kako će se taj problem i mislite da se može riješiti odnosno ta ekološka bomba koja se desila .../Govornik

je znači izmjena prostornog plana koja će redefinirati odrednice prostornog plana i obuhvat građenja. Mi u svakom slučaju i u zakonodavnom dijelu, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, koji propisuju građenje smo uveli dodatne odrednice koje bi i pojačale i nadzor u nacionalnom parku, a i kontrolu nad izdavanjem građevinskih dozvola. Ovo što sam i rekla vezano za obveze i koje u nadležnosti nacionalnog parka, planom upravljanjem, planom upravljanja općenito posjetiteljima, to su sve neke mjere koje je potrebno provoditi da bi se stanje na Plitvičkim jezerima poboljšalo, a mislim da u ove dvije godine iz ovog što je rečeno je najviše postignuto upravo u tom dijelu .../Upadica:

Uvažena državna tajnice. Znači vi kažete 20 puta bit će, bit će, znači koristite cijelo vrijeme futur prvi, a mene bi zanimalo da mi kažete, da li postoji neki rok, makar okvirni do kada bi taj prostorni plan trebao biti izmijenjen od vaše strane i posebno me zanima hoće li to biti do kraja rada ove Vlade, znači ova Vlada završava sa svojim radom, hajmo reći do 1.10. iduće godine, ako smo široke ruke. Možda završi i prije. ima li mogućnosti da to bude u tom roku ili će jednostavno ti svi vaši planovi, primjedbe i sugestije i dobre namjere barem na papiru morati čekati neku novu Vladu, evo mislim da to zanima sve građane Hrvatske, a osobito one koji žive u području Plitvičkih jezera. Hvala lijepa. Izvolite gđo. Magaš. **Magaš, Dunja** Hvala lijepa. Procedura donošenja prostornog plana ovisi koliko će trajati strateška procjena plana utjecaja na okoliš, koja u svakom slučaju kad bude završena dat će okvir koliko će se mijenjati sam prostorni plan. Tako da u ovom trenutku vam mogu reći samo da ovo što ste vi danas predložili apsolutno ne može se usvojiti upravo bez te strateške procjene. I treća replika, g. Vlaović. da se ostavi generacijama koje dolaze zdrav okoliš, a pogotovo kad je riječ o Plitvičkim jezerima koja su na određeni način brand RH u privlačenju turista i razvoju turizma u Hrvatskoj. Pozdravljamo sve mjere oko razvoja kontinentalnog turizma, ali uvijek ostaje ono kako zaštiti te resurse da ne dođe do uništavanja. Vi ste rekli, radi se strateška procjena, radi se novi prostorni plan, ključno je kako postojeće nelegalno izgrađene objekte staviti u sustav da ne štete prirodi? To znači kad će biti izgrađen sustav odvodnje, pročistač i sve ostalo. To je ono što nas zanima i dobro je da postoje zakonu, ali kako se provode zakoni na terenu, da li će se pojačati inspekcijski nadzor, imate li ljudskih kapaciteta da se tome stane na kraj, to je nelegalna gradnja i uništavanje Plitvičkih jezera. Hvala lijepa. Gđa. Magaš, izvolite. **Magaš, Dunja** Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Sve, mogu samo reći recimo o građevinskom i upravnom nadzoru, odnosno nadzor građevinske inspekcije da otkad sam ja u sustavu državne uprave mogu reći da nikad nije izvršen tako cjeloviti građevinski nadzor nad određenim područjem kao upravo prošle i pretprošle godine u području Plitvičkih jezera. Izvršen je građevinski nadzor nad izgradnjom svih izgrađenih građevina i popisani su svi objekti i njihova dokumentacija, odnosno ako je definirano da li je nešto legalno ili nelegalno. Sve što je nelegalno inspekcijskom postupku i vrši se i kontrolni nadzor inspekcijskih rješenja. Također u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja izvršen je upravni nadzor nad svim izdanim građevinskim dozvolama i isto također postupci nakon tog provedenog nadzora su u tijeku. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I sada kao što je najavljeno, određujem stanku do 15 sati, kada ćemo nastaviti sa iznošenjem stajališta klubova, a nakon toga raspravljat ćemo dalje o ovoj točci. Hvala.